Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani Srbije, kao i krijumčarenje narkotika, krijumčarenje oružja, akcizne i svih drugih ostalih roba na kojima može da se ostvari velika zarada, tako je i od početka migrantske krize

ostvaruju saradnju i zajedničke interese od oficijalnih državnih organa i za njih ne postoje ni prepreke, ni u vidu graničnih kontrola, ni u vidu jezika različitog, ni u različitoj veroispovesti ili drugih specifičnosti, sve kako bi se ostvarila enormna zarada na ljudskoj nesreći, tako je i ovaj vid Sporazuma potreban, kako bi se namere ovih kriminalnih grupa osujetile, a borba protiv njih bila znatno jača i efikasnija.Granica sa Republikom Severnom Makedonijom je izrazito frekventno područje za krijumčarenje različitih vidova roba, jer se ovde nalazi tzv. balkanska ruta za, koja je poznata u trgovini narkoticima, ali se njeni kanali koriste i za trgovinu ljudima.S obzirom da sam ceo svoj radni vek proveo u službi koja se bavi suzbijanjem krijumčarenja, svestan sam realne opasnosti od trgovine ljudima i da ona više nije nacionalni nego i regionalni i međunarodni problem i u tom smislu je suštinski važno da zemlje Zapadnog Balkana sarađuju u borbi protiv ovog vida kriminaliteta.Trgovina ljudima predstavlja jedan od najflagrantnijih i najtežih oblika kršenja ljudskih prava i zbog toga je neophodno da naša zemlja sa Severnom Makedonijom sarađuje po pitanju prevencije, po pitanju otkrivanja, identifikacije počinilaca, zaštite žrtava, te u krivičnim i drugim postupcima.Veliki broj institucionalnih organa sa obe strane, koji će biti nadležne za sprovođenje Sporazuma, poput Ministarstva unutrašnjih poslova, poput Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva i ostalih po članu 3. Sporazuma su garant da će ova saradnja da urodi plodom.Treba da napomenemo i da su najosetljivija i najranjivija kategorija u trgovini ljudima deca. Zato je posebno važno što članom 9. stav 4. Sporazuma precizno je definisana procedura povratka deteta, žrtve, žrtve, u zemlju porekla, uz procenu rizika, stručnu proveru roditeljskih kompetencija i pružanje sve neophodne pomoći žrtvama.Ono što je bitno reći, to je da je prevencija, kao u svim pitanjima, pa i u ovome, preduslov efikasne borbe protiv trgovine ljudima i važno istaći da je članom 5. ovog Sporazuma predviđeno da dve zemlje zajedničkim naporima rade na sprovođenju informativnih kampanja, posebno kada je reč o trgovini dece i zajedničko praćenje i analiziranje novih trendova u posmatranoj oblasti kako bi se adekvatnije odgovorilo ovim izazovima.Poznato je da živimo u vremenima koja nose mnoštvo izazova koji otežavaju pograničnu kontrolu, od kojih su migrantska kriza i korona kriza trenutno najosetniji.S obzirom na činjenicu da je Republika Srbija dozvolila ulazak građana Republike Severne Makedonije u našu zemlju bez PSR testova, kao i da je zvanično Skoplje među prvima podržalo inicijativu predsednika Vučića o „Mini Šengenu“, od strateškog je značaja da se nadležni organi obe zemlje koordinisano i zajedničkim naporima bore protiv svakog vida pograničnog i ostalih vidova kriminaliteta.Ono što je suština politike SNS, koju je u svom začetku definisao predsednik Aleksandar Vučić, to su dobri i prijateljski odnosi sa svim zemljama na svetu, sa susedima naročito.Srpska ruka prijateljstva i pomirenja je pružena svima onima koji je žele. Naravno, nažalost, ima i onih koji je bezrazložno, sa gnušanjem odbijaju, radi ostvarivanja i zaštite sopstvenih interesa, politički politički korektno uvijenih u bleštavi plašt nacionalnih, kao što su to oni kojima smo ponudili donaciju kad im je najviše bilo potrebno u vidu respiratora,

ili uprkos tome što crtaju mete na čelo istaknutih srpskih intelektualaca, akademika i sportista.Da navedem najnoviji primer kakav je bokserski šampion Nikola Sjekloća, koga su sada optužili da je nacionalni izdajnik, da je agent srpske tajne službe i da je spreman da u ime Srbije počini razna zlodela prema crnogorskom narodu i državi samo zato što je bio, što se javno deklarisao kao pripadnik srpskog naroda u Crnoj Gori i što je dao doprinos u odbrani srpskih svetinja, svetinja Srpske pravoslavne crkve na toj teritoriji. Ili onih koji nas ne žele za prijatelje, oslanjajući se na silne, ne po brojnosti, već po snazi, prijatelje im obećavaju nešto što ni po Božijim zakonima, a ni po zemaljskim nikada nije bilo, niti će biti njihovo, verujući naivno da im misle dobro, a ne znajući da oni samo žele da ostvare sopstvene geopolitičke interese na toj teritoriji, sa večnom težnjom da do trajnog trajnog pomirenja na ovim prostorima nikada ne dođe, jer bi se njihova uloga i značaj izgubio, a njihova snaga usahla.Uprkos tim pojedinim koji ne žele našu ruku prijateljstva, kojih je zaista malo, sve manje, iskoristio bih priliku da naglasim dobrosusedske odnose sa zemljama u okruženju, pogotovo sa Bugarskom, sa Mađarskom, sa Rumunijom i posebno bih istakao, sa Severnom Makedonijom, a to možemo videti i u tome što je predsednik Aleksandar Vučić nedavno na graničnom prelazu Tabanovce uručio makedonskom premijeru Zoranu Zaevu 5.000 vakcina i što je samo prvi deo zvanične pomoći koju će dobiti Skoplje od Beograda.Naravno, Beograda.Naravno, prijateljstvo je reverzibilan proces. Mi moramo da pozdravimo i odluku premijera Zaeva da vrati u škole izučavanje srpskog jezika i kulture i da otvori Srpski kulturni centar u Skoplju.Volter Vinčel, doajen američkog novinarstva, je rekao da su najbolji prijatelji oni koji vam prilaze kada vas ostatak sveta napušta.U nevolji zvanoj korona kriza, Srbija je jedina poslala pomoć Severnoj Makedoniji u vidu vakcina i time pokazala da iako je mala zemlja, njena duša i srce su veliki kao Sibir.Mi smo kao zemlja danas faktor mira i stabilnosti i zemlja koja je zahvaljujući mudroj i državničkoj politici predsednika i njegovog tima sposobna da bude pokretački region Zapadnog Balkana, a to mogu da potvrde i sledeće činjenice.Donirali smo kao zemlja i dve hiljade vakcina Crnoj Gori prema kojoj smo uvek negovali i negovaćemo bratski odnos. Uprkos tome što i nova vlast u Crnoj Gori stidljivo prihvata našu ruku prijateljstva, uprkos tome što nam proteruju ambasadora, uprkos tome što hapse i osuđuju naše građane bez ikakvog osnova ili što bez ikakvog osnova spočitavaju Srbiji da se meša u unutrašnja pitanja Crne Gore, mi nikada nećemo ostaviti naš narod dole na cedilu, kao druge narode.Podrazumeva se da ćemo uprkos svim preprekama raditi i na vakcinaciji. Nastavljamo da radimo na vakcinaciji našeg stanovništva na Kosovu i Metohiji, i to je najmanje što možemo da učinimo za naše sugrađane koji su na nedavno održanim izborima još jednom pokazali svoju snagu, svoje jedinstvo i gde je Srpska lista jedini istinski predstavnik Srba na tom prostoru osvojila 10 predviđenih mandata i ovom prilikom im od srca čestitam na tome.To njihovo jedinstvo i ta njihova snaga nas obavezuje da u narednom periodu budemo jedinstveni u zaštiti državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji,

Prištini.Obezbedili smo takođe pet hiljada vakcina za imunizaciju naših građana, zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj, gde smo opet pokazali da smo stabilan oslonac srpskom narodu tamo. Takođe, predsednik Vučić ponudio je i pomoć i Federaciji Bosne i Hercegovine, isto onako kako je pomogao i Gradu Goraždu u jeku epidemije kovida, čime smo pokazali, prvenstveno on, a potom i ceo njegov tim, da je Srbija zemlja koja je okrenuta budućnosti, a ne prošlosti.Poštovana prošlosti.Poštovana gospodo, mi smo kao država u proteklih nekoliko godina znatno ojačali i postali respektabilni diplomatski igrač na globalnoj političkoj mapi, što je potvrđeno na najtežem mogućem testu kakav je korona kriza. Samo možemo da žalimo što pojedini propozicioni mediji ili pripadnici tzv. opozicije se trude da neistinite vestima o vakcinama, o vakcinaciji i bilo kom drugom potezu koji ova Vlada učini naruše ugled Vlade Srbije među građanima, dok najveći svetski i evropski mediji pokazuju kako jedna mala zemlja može uspešno da se nosi sa najvećim svetskim izazovima.Ipak, mi verujemo da mudri srpski narod uviđa ko mu dobro misli i ko radi u njegovom interesu, posebno što to ne vidi kroz neka maglovita i imaginarna obećanja, već kroz eklatantne merljive pokazatelje, kakvi su poboljšanje putne i svake druge infrastrukture, očuvanje i jačanje međunarodnog položaja države, kontinuirana povećanja plate i penzija i briga za zdravlje, bezbednost i napredak naših građana na svim poljima. Najlepše hvala na pažnji.

prvo bih želeo, ministre, da se složim sa onim što ste rekli prilikom svog izlaganja da je Aleksandar Vučić jedini slobodan lider na Balkanu. On to jeste i upravo zato što je Aleksandar Vučić jedini slobodan lider na Balkanu Srbija je lider Balkana i zato Srbija ima i ove rezultate i što se tiče ekonomije, gde smo prvi u Evropi, i što se tiče revakcinacije, gde smo prvi u Evropi, a među najboljima smo u svetu. Takva politika Republike Srbije i ovakvi ekonomski pokazatelji i pokazatelji što se tiče borbe protiv korona virusa pokazuju da je Srbija stabilna, jaka, da je lider Balkana i da je poželjna za sklapanje sporazuma sa svim državama i zato nama pružaju ruku svi naši prijatelji i zato je nama bitan Sporazum sa Sjedinjenim Meksičkim Državama. koji je istinski prijatelj Srbije i srpskog naroda, Meksiko koji je rekao ne jednostranom priznanju Kosova i samo je taj argument dovoljan da sa Meksikom gradimo dobre odnose.Što se tiče Sporazuma između Srbije i EU o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu, tu moram da kažem da i taj sporazum ide u prilog tome da će naša granica biti bolje zaštićena.

toliko mi se svideo njegov govor da ću morati par puta da ga citiram, prošlo je vreme kada su NATO pukovnici i niži oficiri vladali Srbijom i komandovali i vojskom i Generalštabom i Ministarstvom odbrane. Taj period je završen 2012. godine.

Prošlo je vreme kada su Vuk Jeremić i njegovi saradnici vodili možda i najgoru, ne možda, nego najgoru spoljnu politiku u istoriji Srbiji. To je vreme prošlo i to je vreme iza nas. Sada je vreme sporazuma, sada je vreme sklapanja prijateljstava i sa EU, i Rusijom, i Kinom, i Meksikom, i Severnom Makedonijom, i svim onim drugim državama koje poštuju Srbiju i srpski narod i sve druge građane.Što se tiče trećeg Sporazuma između Srbije i Severne Makedonije o sprečavanju trgovine ljudima, to je jedan izuzetno značajan sporazum koji se tiče suzbijanja kriminala.Kao što znamo i kao što je rekao i moj kolega Ivan Ribać, balkanske rute droge su nažalost poznate, i rute droge, i što se tiče ruta trgovine oružjem i trgovine ljudima. Jedna od tih ruta, nažalost, ide preko Severne Makedonije, preko južne srpske pokrajine Kosovo i Metohije i dalje put zapadne Evrope.Srbija je i tome stala na put. Srbija je stala na put i trgovini ljudima i Srbija se odlično snalazi kada je u pitanju migrantska kriza. Srbija zna da razlikuje izbeglice i migrante, jer i Srbija i srpski narod i te kako dobro znaju šta su izbeglice i migranti. Mi Srbi smo, nažalost, naročito u 20. veku i kada je bio u pitanju i Prvi i Drugi svetski rat, i ratna dešavanja 90-ih, pa nažalost i početkom ovoga veka, morali da budemo progonjeni sa naših vekovnih ognjišta.Ovom prilikom želim ponovo da pohvalim i film „Dara iz Jasenovca“ koji je jasno pokazao koju muku i golgotu je prošao naš narod.Prema narod.Prema podacima Međunarodnog instituta u Jasenovcu je stradalo preko 700 hiljada Srba i oko 100 hiljada Jevreja, Roma i drugih nacija.

To je istina.Dok mi ovde u Skupštini govorimo o istini, dok Aleksandar Vučić sa svojim saradnicima uspešno vodi Srbiju, dok se potpisuju sporazumi, dok imamo ekonomski rast, dok smo prvi u Evropi što se tiče revakcinacije, imamo sa druge strane i politiku laži. Međutim, politika laži se polako prekida, što govori i poslednja presuda Miroslavu Aleksiću gde je dokazno da je lažov. Presuda Miroslavu Aleksiću je dokaz da se na lažima ne može graditi politička karijera. Aleksićeve laži na račun Aleksandra i Andreja Vučića su dokazane.To je ta politika bivšeg režima. To je ta politika laži i jako mi je drago i što su ministar Vulin i moja koleginica Sandra Božić istakli značaj rada i onih dobrih, koji dobro vode lokalne samouprave, poput Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada, i što je istaknut značaj i dobar rad novosadske policije. Na tom primeru je jasno pokazano kako jedna lokalna samouprava, jedan grad u saradnji sa jednom od najvažnijih institucija, u saradnji sa MUP-om, može da napravi, ne samo dobre rezultate, što se tiče rasvetljenja teških krivičnih dela, nego da sprečimo krivična dela da se dogode.To je odličan pokazatelj koliko smo ko Srbija napredovali. Dakle, ne samo da se borimo protiv mafije, ne samo da rasvetljavamo najteža krivična dela, nego zahvaljujući našoj policiji mi i sprečavamo da se dogode. To je razlika između nas i to je razlika između bivšeg režima koji je učestvovao u tim krivičnim delima.Naravno da ću u Danu za glasanje, moja malenkost, kao i moje drage kolege iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ glasati za ove sporazume i naravno i za Zakon o poreklu imovine o čemu smo juče raspravljali, jer i ovi sporazumi i taj zakon i sve ono o čemu smo juče i danas raspravljali, o čemu ćemo sutra glasati, potvrđuju da država Srbija, da Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić vode politiku koja koja nas vodi u sigurnu i stabilniju budućnost. Hvala. **Ivica

naravno da mi je uvek drago kada je ministar Vulin ovde sa nama, kada imamo priliku da razgovaramo sa njim o ključnim pitanjima koja se tiču bezbednosti naše zemlje.Naravno, jako je značajno da je na čelu ministarstva čovek koji je otvoren, iskren i patriota, ali još važnije od toga što je neko ko ima dovoljno hrabrosti da se suprotstavi svima onima koji prete bezbednosti Srbije, bilo da oni dolaze iz inostranstva, bilo da su to kriminalni narko-karteli koji žele da ugroze bezbednost svih građana Republike Srbije, ali naravno koji pokušavaju negativno da utiču na politički i ekonomski i svaki drugi rejting naše zemlje.Siguran sam da u skladu sa onim što je urađeno u prethodnih nekoliko meseci, da će ta borba dati prave rezultate, da ćemo uspeti da se izborimo sa svim ovim izazovima u skladu sa onim što je definitivno veliki izazov, a to je usložnjavanje bezbednosne situacije, ne samo na teritoriji gde je i Republika Srbija, teritoriji Zapadnog Balkana jugoistočne Evrope, nego na teritoriji cele Evropi i puno je tu izazova.Danas govorimo, posvetiću i fokusiraću se na Sporazum sa Severnom Makedonijom o trgovini, o borbi protiv trgovine ljudima i saradnji kada je u pitanju trgovina ljudima. Jako je značajno to da su politički odnosi sa Severnom Makedonijom korektni, jako je značajno da smo pokazali našim kolegama, ali naravno makedonskom narodu da imamo volji u želju za dijalogom, za integracijom.Jako je važno da se kaže da je premijer Zajev prihvatio otvorenih ruku ideju predsednika Aleksandra Vučića o Mini Šengenu, tako da što se tiče Severne Makedonije imamo tu mogućnost i otvorenost da sarađujemo i na polju ekonomije, na polju investicija, izgradnji infrastrukture, ali i naravno na polju saradnje u bezbednosnoj oblasti, odnosno po pitanjima bezbednosti.S obzirom, da kroz Severnu Makedoniju ka Srbiji imamo taj veliki izazov da, kao što su moje kolege prethodno govorile, tu su i te rute kada je u pitanju trgovina narkoticima, ali rute po pitanju trgovine ljudima. Mi smo tu zajedno sa vlastima u Severnoj Makedoniji 2015. godine, u stvari ja mislim izdržali i prevazišli jedan od najvećih bezbednosnih izazova koji je zadesio ovaj deo Evrope sigurno u proteklih nekoliko decenija, to je bila migrantska kriza.Ta 2015. godina, podsetiću naše građane, je bila obeležena time da je više od milion migranata prošlo kroz teritoriju Republike Srbije i ono što je najznačajnije da je Republika Srbija, kao i sada u ovoj kovid krizi pokazala da ima jako dobar krizni menadžment, da ima jako dobro i vizionarsko liderstvo koje je uspelo tada na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem da taj posao iznese faktički bez i jednog većeg incidenta.I tada su Republici Srbiji, tada su našem narodu, tada su našem predsedniku Vlade, Vučiću, odali priznanje svi od Vašingtona, Brisela, Pekinga, Moskve, svih centara moći u celom svetu s obzirom da su tada mnogi drugi lideri razvijenijih zemalja u Evropi pribegavali tome da zatvaraju svoje granice, da čak neki grade žice, da se štite žicama od migranata koji su dolazili sa Bliskog Istoka, Republika Srbija i naš narod je pokazao i očitao i održao jednu ozbiljnu lekciju po pitanju humanosti, po pitanju poštovanja ljudskih prava, svima u ovom svetu.Mi smo faktički tada 2015. godine bili zemlja zvezda, prvi put posle nekoliko decenija, čak i u toj Americi.Sećate se, ministre, vi ste tada obavljali vrlo važnu funkciju ministra rada, zapošljavanja, socijalne politike i boračkih pitanja kada je Republiku Srbiju posetio tadašnji predsednik Komiteta za naoružanje u američkom Senatu, sada pokojni Džon Mekejn sa četrnaestočlanom delegacijom iz Kongresa i Senata, bio tu i kod vas, kod predsednika Vučića i odao jedno veliko priznanje Republici Srbiji na onome što je uradila po pitanju odnosa prema migrantima i migrantskoj krizi.Želim da to istaknem jako zato što je to bila faktički jedna od vododelnica zašto nas i SAD i Nemačka i mnoge druge evropske zemlje, zašto su u nekom domenu promenile odnos prema Srbiji, zato što su videli da je Srbija jedan pouzdan partner, jedna pouzdana, stabilna zemlja sa stabilnim rukovodstvom i liderstvom koja, naravno, ume da se izbori sa ovakvim situacijama, ali ume konkretno i na terenu da poštuje ono što se zovu evropske vrednosti i najviše vrednosti koje je dostigla civilizacija ljudska u 21. veku, a to je da poštuju ljudski život, da se bore protiv onoga što je sigurno pokušavano od celokupne te rute, počevši tamo od Alepa u Siriji, Dijabakira u Turskoj, pa preko Grčke i Severne Makedonije.Ovde u Srbiji nije moglo da se trguje ljudima, ovde je to sprečavano, ovde se pomagalo tim ljudima. Srbija je pokazala koliko je zrela. Srbija je pokazala koliko je jedna ozbiljna država i koliko može da se, naravno, nosi sa

snažniji dijalog sa vlastima Severne Makedonije po svim pitanjima i u svim oblastima. Smatram isto tako, pošto su ovo dobre stvari koje će doneti rezultat za građane i Republike Srbije i Republike Severne Makedonije i za ceo region, za neka pitanja da treba da rešavamo međusobno. Moj kolega, profesor Marko Atlagić, je govorio o problemu sa crkvom i to je nešto što treba da rešavaju Makedonija i Srbija. To je nešto što treba da se rešava sa SPC ovde u Beogradu, a ne da se traži medijator ili da se traži rešenje u Istanbulu ili na bilo kojoj drugoj adresi, već je rešenje ovde u Beogradu i u Skoplju, u dijalogu između dva prijateljska i bratska naroda.Naravno, kao što su drugi problemi rešavani u prošlosti, smatram da je i taj problem koji je ključan i koji je možda jedini koji postoji i koji je otvoreno pitanje između dve zemlje treba na taj način, naravno, i da se rešava.Takođe, jako je važno da saradnja sa Severnom Makedonijom bude čvršća i snažnija zbog onoga što se kreira na teritoriji Kosova i Metohije, koju nažalost Srbija ne kontroliše u punom kapacitetu, a tiče se, naravno, cvetanja narko-trafikinga, cvetanja biznisa sa trgovinom ljudima i ono što nas ovde najviše zabrinjava, zabrinjava našu stranku zabrinjava Vladu, nas većinu u parlamentu, to je terorizam. To je činjenica da stotine ljudi koji su bili i koji su trenutno, koji se nalaze na teritoriji Sirije, na teritoriji Iraka

treba zajedno sa vlastima u Severnoj Makedoniji raditi na tome da ukazujemo stalno međunarodnoj zajednici, da ukazujemo SAD i našim evropskim partnerima da su saradnici pojedinih komandanata Islamske države u Iraku i Siriji, nalaze se na teritoriji KiM, slobodno se kreću, normalno normalno tamo žive i predstavljaju jednu jako veliku bezbednosnu pretnju za ceo region.Podsetiću građane Republike Srbije da su jedni od najistaknutijih komandanata u Islamskoj državi u Siriji i Iraku sa teritorije Kosova i Metohije, da je to Ladrim Muhadžeri, da je to još nekoliko ljudi koji zauzimaju visoke pozicije u okviru sada nove, preimenovane Al Kaide, odnosno Tahrira Al Šama koji deluje na teritoriji Alepa, odnosno sirijske provincije Idlip i da to možda smatramo da je daleko trenutno od nas i da možda ne može da se prelije ovde, ali današnji globalni terorizam se preliva brzinom svetlosti i mi moramo da…Naravno na tome je veoma, veoma velika odgovornost i MUP i naših službi, koje treba dobro da sarađuju sa službama u celom regionu kako bi se, naravno, ovi problemi prevazilazili. Kako to moj kolega malo pre reče, kako bi se oni prevenirali i tu imate definitivno jednu veliku podršku kako bi se sa tim problemima, naravno, izborili.Ono što je suštinska poruka nas ovde u parlamentu, potpuna i bezrezervna podrška borbi protiv organizovanog kriminala, borbi protiv korupcije, nulta tolerancija na korupciju i na sve one koji žele da uzdrmaju ovu državu, bez obzira kojoj stanci pripadaju, bez obzira iz kog društvenog miljea i nivoa dolaze i ja smatram da ovo i jeste najveći kvalitet ove vlasti, najveći kvalitet onoga što definiše kao politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića i SNS da napravimo jednu ozbiljnu državu, državu zakona za koju se borimo, u kojoj će moći slobodno da se radi, slobodno da se trguje, slobodno da se razvijaju poslovi, slobodno da se razvija preduzetništvo i sve one vrednosti za koje se mi borimo, a tiču se dosezanja najboljeg mogućeg nivoa blagostanja građana Republike Srbije, što smo i pokazali u prethodnom da možemo da izgradimo puteve, da možemo da obezbedimo strane investicije, da možemo da obezbedimo domaće investicije.Naravno, ne treba da lažemo jedni druge, treba da kažemo i građanima istinu. Da bismo sve to obezbedili treba nam bezbednost dobra, na visokom nivou, treba nam stabilnost, treba nam beskompromisno ono što ste uradili sa ovim klanovima, brzo hapšenje, brzo suđenje, brzo osuđivanje. Niko u ovoj državi ne može da preti nikom, nijednom građaninu, a da ne govorim da preti i da se nad glavom predsednika države nadvija pretnja, jer naravno, to je cilj onih koji hoće da oslabe Srbiju. I u inostranstvu i ovde meta je Vučić.Ja

ne da može da se deluje u tom planu, nego da ne sme ni da se razmišlja u tom domenu. Srbija je najvažnija od svega, Srbija ima prioritet. Politika Aleksandra Vučića, ekonomija, nova radna mesta su prioritet za ovu većinu, za našu stranku i mi ćemo se i dalje, naravno, zajednički sa vama u tome boriti. Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Reč ima narodna poslanica Olja Petrović.

pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, na koji ću se ja u svom današnjem izlaganju osvrnuti.Naime, ovaj sporazum koji je danas na dnevnom redu samo je još jedan u nizu sporazuma između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije i još jedan primer u nizu koji pokazuje dobru saradnju između ove dve

readmisije, vozačkih dozvola, kao i u oblasti unutrašnje kontrole, što pomaže razmenjivanju velikog broja informacija. Sama praksa se pokazala kao dobra i to pokazuje i podatak da se prosečno godišnje razmeni oko 1300 operativnih informacija.Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima predstavlja rezultat opredeljenja država da utvrđivanjem procedura unaprede sistemske resurse za suzbijanje ove pojave. Ovde se pre svega misli na sistem prevencije, identifikacije zaštite, upućivanja saradnje u krivičnim i drugim postupcima, ali i potpomognutog dobrovoljnog povratka žrtava naravno, uz pristup zasnovan na zaštiti ljudskih prava prema žrtvama trgovine ljudima.Dobri rezultati mogu da se postignu samo razmenom informacija, jačanjem kapaciteta i profesionalnog razvoja kako bi se ranim otkrivanjem, rasvetljavanjem i sprečavanjem krivičnih dela iz ove oblasti vremenom njihov broj smanjio, a posledice veliki doprinos u ovoj borbi imaće i efikasno procesuiranje fizičkih i pravnih lica, ali i pravna zaštita žrtava trgovine ljudima, uzimajući u obzir međunarodne obaveze država i postupajući u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ciljevima i principima međunarodnih akata u borbi protiv trgovine ljudima.Odnos između Srbije i Severne Makedonije u svakom pogledu idu uzlaznim putem i baziraju se na uzajamnom prijateljstvu građana ovih dveju država, što doprinosi našim dobrim bilateralnim odnosima, ali doprinosi i čitavom regionu, pa je tako došlo do potpune saglasnosti oko pitanja rešavanja odnosa između Beograda i Prištine putem dijaloga pod pokroviteljstvom EU.Verujem da će se u narednom periodu nastaviti sa održavanjem sednica dveju vlada, što je postojalo prilikom uzajamnog pomaganja tokom pandemije. Raduje me vest što smo mogli da pomognemo i da je predsednik Aleksandar Vučić u teškim trenucima dokazao da nismo samo najbliži susedi, već i najbolji prijatelji donirajući Severnoj Makedoniji preko 4000 doza fajzerovih vakcina.Neko će reći da je to mala količina vakcina. Tačno, ali imajte u vidu da je ova količina dovoljna da se vakcinišu gotovo svi medicinski radnici u crvenim zonama u ovoj zemlji, što predstavlja očuvanje zdravstvenog sistema uz našu pomoć u trenucima kada je on i te kako opterećen.Trudili smo se da dobijemo saglasnost na osnovu ugovora koji Srbija ima sa „Fajzerom“ da bi vakcine mogli da doniramo i nakon toga odmah smo izvršili primopredaju kako bi se što više života spasilo. Zahvaljujući ovoj donaciji našeg predsednika, građani Severne Makedonije krenuli su u imunizaciju i pre nekih drugih u regionu i ovom delu sveta.Moram da iskoristim priliku i da se sa ovog mesta zahvalim svim doktorima i medicinskim radnicima koji se i posle skoro godinu dana i dalje svakodnevno bore za živote svih nas. Zahvaljujući ugledu predsednika Aleksandra Vučića u svetu i posvećenosti i velikom trudu zdravstvenih radnika, mi smo druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanih, a prva po broju revakcinisanih, odnosno ukupno zaštićenih građana.Srbija se može pohvaliti da bez problema može da vakciniše dva i po miliona ljudi, a biće nabavljeno još doza vakcina, tako da razloga za brigu nema i da će svi građani moći da se vakcinišu.Ono ka čemu težimo je i da obezbedimo zdravstvenu infrastrukturu kako bismo mogli bar jednu od vakcina da proizvodimo ovde u Srbiji, što bi za našu državu bio ogroman uspeh.Kako je predsednik istakao, već krajem aprila ili najkasnije početkom maja, u Srbiji će stići lekovi koji su se pokazali efikasni u borbi protiv korona virusa. Srbija će biti treća zemlja u Evropi posle Nemačke i Švedske kojoj će biti dostupni ovi lekovi.To su izuzetno skupi lekovi i pokazali su se kao efikasni u spasavanju života čak i punijim i starijim osobama, što je najvažnije, jer su nama ljudski životi najvažniji.Pored toga, podsetiću vas da i pored svih mera pomoći koju je uputila privredi i građanima tokom ove pandemije, Srbija ima najmanji pad BDP u Evropi u 2020. godini i u godini tokom pandemije Kovidom 19 samo jedan primer, bilateralna razmena Srbije sa Severnom Makedonijom dostigla je 860 miliona evra.Sve ovo je jasan pokazatelj da Srbija vodi odgovornu politiku na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Sa željom da nastavi prijateljstvo sa Severnom Makedonijom i u vidu daljeg napredovanja na planu suzbijanja svih vidova kriminalnih aktivnosti. Na kraju ministre, želim da vam čestitam na svim i te kako dobro sprovedenim akcijama. U skladu sa svim iznesenim, ovaj kao i ostale predloge u danu za glasanje, zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić ćemo podržati. Hvala. Dačić** Na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč.Pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa imaju pravo da dobiju reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo.Dajem reč Đorđu Milićeviću. Zahvaljujem, poštovani predsedniče.Poštovano predsedništvo, gospodine ministre, poštovani predstavniče ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici.Gospodine poslanici.Gospodine ministre mislim da je vama potpuno jasno nakon današnje rasprave i rasprave, zadovoljstvo nam je da ste ponovo u parlamentu. Mislim da je potpuno jasno da i nakon današnje rasprave i nakon rasprave koju smo po pitanju zakonskih predloga koje ste vi branili u ovom parlamentu u prethodnom vremenskom periodu potpuno jasno da imate punu podršku Narodne skupštine Republike Srbije u jednom ozbiljnom i odgovornom poslu koji obavljate, a to je ne selektivna kontinuirana borba protiv kriminala i korupcije.Kada imate podršku parlamenta, a parlament je glas naroda, a ovaj parlament predstavlja ogromno poverenje i podršku građana Srbije, onda računajte da i vi i Vlada u jednom veoma značajnom poslu imate ogromnu podršku građana Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, mi smo tokom jučerašnjeg dana, gospodine ministre, i o tome je bilo reči, razgovarali o jednom važnom zakonskom predlogu koji treba da doprinese realizaciji jednom od šest ključnih principa i načela na bazi kojih je formirana Vlada Republike Srbije, a to je odlučna borba protiv kriminala i korupcije. Reč je o zakonu koji se tiče porekla imovine. Na taj način mi jasno stavljamo do znanja. Ja sam to rekao i tokom jučerašnje rasprave i ponoviću ponovo, ali namerno insistiram na tome.Kada god stigne onaj izveštaj Evropske komisije kaže se – ne postoji politička volja za borbom protiv korupcije. Evo, ja ponovo kažem mi potvrđujemo, postoji jasna politička volja Vlade Republike Srbije da nastavi borbu odlučnu, ne selektivnu, efikasnu, kontinuiranu borbu protiv kriminala i korupcije. To smo potvrdili i tokom jučerašnjeg dana razgovarajući o jednom izuzetnom važnom zakonskom predlogu.Veoma je važan cilj, da građani Srbije shvate taj cilj. Dakle, na jednoj strani Vlada kao što je uvaženi kolega profesor Marinković rekao – ima nulti stepen tolerancije, ali sa druge strane ovaj parlament zajedno sa vama predstavnicima izvršne vlasti, zajedno sa Vladom Republike Srbije u jednoj sinergiji normativno i praktično, odlučno radi na realizaciji ovog cilja.Vidim da postoji, gospodine ministre, bojaznost i da se javljaju nekakvi kritičari. Vrlo su mi interesantni tekstovi u natpisima pojedinih medija kako je neko došao do imovine, da li ne znam čišćenjem prozora ili već kako. Ja to ne sporim i nikoga ne želim unapred da okrivim i nikoga ne želim unapred da osudim, ali je vrlo interesantna nervoza koja je izazvana usvajanjem zakona o kojem smo juče razgovarali. Čemu ta nervoza i čemu te kritike.Ja ću ponoviti. Ako predsednik Republike kaže da je spreman da bude prvi predmet provere, ako svako od nas, a oni kažu treba krenuti, znate kako oni kažu – treba krenuti od gore, verovatno misle od vlasti. Pa, ako svako od nas kaže – nemamo problem, krenućemo od gore. Svako od nas je spreman da bude predmet provere. Odakle tolika nervoza kod tih kritičara osim ukoliko ima nešto što mi ne znamo ili nešto što je prikriveno.Šta je to što njima smeta? Smeta im uređena i pravna država u kojoj funkcionišu institucije sistema,

ili im smeta konačno to što jedna politika koja je oličena pre svega u mržnji, konačno će da bude ogoljena, demistifikovana, a to je ta politika koja je trebala kroz jedno jedno fabrikovanje afera, jedan jeftin politički marketing da donese nekakve političke poene. Bar se neko nadao da će doći do politički poena. Ako su se tome nadali i tome je konačno došao kraj i na to ćemo konačno staviti tačku.Ne treba oni da brinu. Nema ovde apsolutno nikakvih selektivnih meta. Mi ovde govorimo o pravnoj sigurnosti građana i mi ovde govorimo o jednakosti svih građana pred zakonom. Ako je neko stekao imovinu neregularno, nezakonito, država to mora da sankcioniše i mora da zna i to je suština delovanja onog zakona o kojem smo govorili tokom jučerašnjeg dana.Izvinite, ali sam imao potrebu da iskoristim vaše prisustvo i da kažem i ovo.Što se tiče sporazuma o kojima danas govorimo, naravno velika važnost i značaj sporazuma, reč je o saradnji u oblasti borbe protiv, već je bilo o tome reči, trgovine ljudima, granične i obalske straže do kulturne i sportske saradnje.Nemojte saradnje.Nemojte zameriti, ali ja ću krenuti najpre od jednog sporazuma, a to je Sporazum sa Meksikom, a i reći ću razlog zašto krećem najpre od ovog sporazuma.Sporazum sa Meksikom, koji se odnosi na saradnju u oblasti prosvete, kulture i sporta potpisan je u Beogradu, juna 2020. godine. Sporazum je potpisao tadašnji ministar spoljnih poslova, danas predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić. Diplomatski odnosi ove dve zemlje uspostavljeni su još 1946. godine i ove godine mi obeležavamo 75 godina bilateralnih odnosa odnosa i verujem da će odnosi dve zemlje da se kreću uzlaznom putanjom u budućnosti.Između dve zemlje ne postoje otvorena pitanja, već duga tradicija prijateljskih odnosa i bliski stavovi u svim oblastima saradnje. zato sam namerno posebno krenuo od ovog sporazuma, jer Meksiko je jedna od država koje nisu priznale nezavisnost tzv. samoproklamovane države Kosovo, ali isto tako Meksiko je glasao protiv prijema Kosova u UNESKO. Mi treba da to poštujemo i da pozdravimo i da negujemo odnose sa tim državama.Ako se sećate, pre izvesnog vremenskog perioda smo razgovarali o Lesotu i govorili smo o jednom sporazumu sa Lesotom. Tada smo rekli da je saradnja veoma važna, u međuvremenu, u Lesotu je promenjena vlast i rekli smo da zbog zbog svega toga je važno da nastavimo bilateralnu saradnju kroz ovakve sporazume da bi uspostavili dobre odnose i nastavili dobre bilateralne odnose sa novom aktuelnom vlašću u Lesotu. sa svakom od 18 draža koja je otpriznala jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.Srbija i Meksiko dele stav kada je reč o neprikosnovenosti međunarodnog prava. Imaju izuzetne političke odnose i Srbija izražava veliku zahvalnost povodom ove podrške o očuvanju teritorijalnog suvereniteta i integriteta Republike Srbije. Svaki korak u saradnji sa državama koje nisu priznale ili su povukle priznanje Kosova je veoma važan i značajan što pokazuje da je Srbija otvorena za saradnju u svim oblastima i da vodi računa o svojoj spoljnoj politici.To što nekome ne odgovara jaka i ekonomski stabilna Srbija, to što nekome ne odgovara Srbija koja misli svojom glavom i koja ima svoj stav, to što nekome ne odgovara Srbija koja vodi samostalnu spoljnu politiku koja je u najboljem interesu naših građana i što ne želi da kvari odnose sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama, to nije naš problem. Važno je da Vlada i ova Narodna skupština rade u najboljem interesu naših građana.Potpisivanje ovog sporazuma doprineće saradnji Srbije i Meksika u oblastima obrazovanja, kulture i sporta i biće omogućeno zaključivanje periodičnih programa saradnje koji bi dodatno učvrstili bilateralne odnose.Meksiko je, dakle, velika zemlja, mislim preko 120 miliona stanovnika, prva turistička destinacija u Latinskoj Americi, koliko je meni poznato. Jako je važno da negujemo dobre odnose na parlamentarnom, vladinom, ali jako je važno da negujemo dobre odnose i na univerzitetskom planu.Srbija planu.Srbija je tržište koje privlači sve veću pažnju meksičkih preduzetnika, ne znam koliko je to poznato građanima Srbije, ali nastavićemo i dalje da radimo na privlačenju investicija i trgovinskoj razmeni. Jedna od najvećih inostranih kompanija u Srbiji je u vlasništvu upravo investitora iz Meksika, a nadamo se dolasku i novih kompanija u Srbiju, jer Srbija je danas atraktivna investiciona destinacija.Sporazum između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, kolege su mnogo toga rekle, ne znam šta bih mogao da dodam, saradnja u oblasti protiv trgovine ljudima, potpisan je 2019. godine. Nedavno smo u ovom domu takođe govorili o jednom sporazumu sa Severnom Makedonijom o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata. postoji bitna razlika između pojmova trgovine ljudima i krijumčarenja migranata. Kod krijumčarenja migranata postoji pristanak osobe koja se krijumčari, cilj krijumčara je da zaradi, zaradu ostvari tako što će ovo lice ilegalno prebaciti preko međunarodne granice. Kod trgovine ljudima ne postoji pristanak žrtve, i to je bitna razlika, već se ove radnje ostvaruju mučenjem, nasiljem, putem prinude, pretnje, prevare

višem ekonomskom standardu, a Srbija u najvećem broju slučajeva bila krajnja destinacija žrtava, nažalost, trgovine ljudima. Situacija se promenila devedesetih godina usled raspada zemlje, brojnih ratova, dolaskom stranih vojnih trupa, zbog povoljnog geografskog položaja teritorije Srbija je bila pogodna za tranzit žrtava, nažalost, iz Moldavije, Rusije, Bugarske, odakle su žrtve dalje odlazile ka Španiji, Francuskoj ili ka zemljama Bliskog istoka. Usled potrage za poslovima u inostranstvu žrtve su često

je ovaj problem još veći i teži zbog sve češće potražnje i ponude putem interneta. Ne postoji profil, tj. karakteristike po kojima se žrtve trgovine ljudima izdvajaju, mada se najčešće radi o osobama iz marginalizovano socio-ekonomskog okruženja. Trgovina ljudima je nesporno rodni problem. Čak 80% počinilaca čine muškarci, dok je u slučaju žrtava obrnuto, 80% čine žene i devojčice koje su najčešće izložene seksualnoj eksploataciji.Od velikog značaja je da se kontinuirano radi na sprečavanju i na suzbijanju problema trgovine ljudima, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom, međunarodnom planu. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju prevencije o suzbijanju trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine.Ono što takođe želim da istaknem, kolege su o tome govorile, gospodine ministre, poslanička grupa SPS želi, po ko zna koji put, potpuno jasno da kaže da Srbija danas, ma šta govorili, jeste simbol novih vrednosti u regionu, da Srbija danas jeste faktor stabilnosti u regionu, da su jasni ciljevi koje Srbija želi da postigne kada je reč o državama u regionu, a to je mir, prosperitet, dobrosusedski odnosi, saradnja.Srbija ima principijelan stav, Srbija se ne meša u unutrašnja pitanja drugih država ali bi bilo dobro da takav principijelan stav imaju i druge države prema Srbiji. Srbija je pokazala da je simbol novih vrednosti, da je prijateljski nastrojena, solidarna, u najtežim trenucima i nesebično pomaže svojim susedima u pribavljanju neophodnih vakcina za imunizaciju stanovništva i zdravstvenih radnika, podsetiću, 4.680 doza Fajzer vakcine.Što

Sporazum koji nije imao pravno obavezujuću prirodu, ali od tog dana postavio je okvir saradnje između granične policije i Republike Srbije i na osnovu kog su sprovodile različite aktivnosti. Donošenjem Uredbe o evropskoj graničnoj i obalskoj straži 2016. godine otvorene su pravne pretpostavke za produbljivanje saradnje agencije Fronteks sa zemljama zapadnog Balkana, uključujući naravno i Srbiju.Ove zajedničke aktivnosti usmerene su pre svega na rešavanje problema ilegalnih migracija, njihovih tokova, prekogranični kriminal, a uključuju, između ostalog i operativnu i tehničku pomoć na granicama. Danas su ovi problemi prepoznati kao jedni od najvećih i najznačajnijih kako na regionalnom ali tako i na međunarodnom nivou tako i na međunarodnom planu.

regiona, kao i celog starog kontinenta protiv krijumčarenja migranata i generalno sa migrantskom krizom koja traje već par godina i koja će sasvim izvesno trajati i narednom vremenskom periodu.Kao što su moje uvažene kolege rekle u uvodnom delu, prepodnevnom delu današnje sednice, naravno poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržaće predložene sporazume. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodo potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, drugarice i drugovi, želim da vam se zahvalim na plodnoj, na strpljivoj raspravi, diskusiji u kojoj se imalo šta i čuti i naučiti,

da neko drugi ima ovakvu parlamentarnu većinu, nisam siguran da bi se sa toliko ozbiljnosti odnosio i prema parlamentu i prema svom poslu. Vi ste pokazali da se u parlamentu ne sabiraju prosti brojevi, već da su tu politički misleći ljudi, koji imaju šta da kažu o svakoj temi koja izađe pred narodne poslanike, pokazali ste da ste izabrani sa pravom.Hoću da vam se zahvalim na ozbiljnosti koju ste posvetili predlozima koje je Vlada iznela pred vas. Radujem se vašoj podršci i zaista sam ohrabren time koliko svi naši narodni poslanici razumeju probleme sa kojima se nosi Vlada, sa kojima se nosi naša država, i što nam dajete, toliko podrške, bez koje ništa u ovoj zemlji ne bi bilo moguće. Meni je čast što sam imao zadovoljstvo i privilegiju da ovaj dan provedem sa ljudima koji toliko vode računa i brinu o našoj jedinoj majci Srbiji. Hvala Hvala.Zahvaljujem se, pošto on tako kaže, a ja volim tako isto da kažem, drugu Aleksandru, ministru unutrašnjih poslova, na današnjem prisustvu i izlaganju. Zahvaljujem mu se i na ovim rečima koje je rekao da je je sa zadovoljstvom učestvovao i želim da svi ministri to tako i prihvate i shvate, ne kao neku običnu obavezu, ili tešku obavezu da provedu ceo dan ovde sa nama, nego kao jedan deo našeg zajedničkog posla i zajedničkog tima na zajedničkom putu na kom se nalazimo.Ovim smo zaključili, i zvanično zaključujem zajednički, jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka jedan do šest dnevnog reda.Nastavljamo sutra u 10,00 sati. Kao što smo rekli, nastavljamo sa preostalom sedmom tačkom dnevnog reda i prvom tačkom dnevnog reda, raspravom u pojedinostima.

Nakon toga, nakon 19,00 sati, ili tačno u 19,00 sati, zavisi od završetka postavljanja pitanja će biti dan za glasanje i time ćemo završiti ovu sednicu.Zahvaljujem se.